Kolegice i kolege, nastavljamo sa radom. Raspravit ćemo - Prijedlog plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2015. godinu Prijedlog plana dostavila je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta ste primili. Na donošenje plana primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za europske poslove, Odbor za Odbor za pravosuđe i Odbor za zakonodavstvo. Izvješća ste primili na sjednici. U ime predlagateljice uvodno će obrazložiti plan zamjenik ministrice vanjskih i europskih poslova gospodin Joško Klisović. Izvolite. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvažene dame i gospodo zastupnici. Dopustite mi da vrlo kratko predstavim Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2015. godinu. Ovaj plan predstavlja potpunu i pravovremenu informaciju saborskim zastupnicima o onim zakonodavnim aktivnostima koje Vlada Republike Hrvatske planira tijekom 2015.godine, a koji proizlaze iz punopravnog članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji te su stoga naša obaveza daljnjeg preuzimanja pravne stečevine u nacionalno zakonodavstvo. Vlada Republike Hrvatske je u ovoj godini izradila i 17. prosinca 2014. godine usvojila Program Vlade za preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU za 2015. godinu. Riječ je o jednogodišnjem programskom dokumentu koji predstavlja učinkovit instrument za planiranje i praćenje preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Sličan program transpozicije nove pravne stečevine kojom se provodi redovito godišnje usklađivanje s novom pravnom stečevinom Europske unije imaju i druge države članice EU. Sastavni dio programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU za 2015. godinu je Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom. Plan sadrži ukupno 64 zakona kojima se preuzima nova pravna stečevina Europske unije i Hrvatska slijedom aktivnog praćenja razvoja pravne stečevine od strane nadležnih državnih tijela mijenja svoje zakonodavstvo paralelno s drugim državama članicama Ističem kako program za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije predstavlja učinkovit instrument za planiranje praćenja preuzimanja pravne stečevine te ujedno ima preventivni učinak u odnosu na postupke koje Europske unija može pokrenuti protiv Hrvatske zbog povrede prava EU. Naime, potrebno je istaknuti važnost pravovremenog preuzimanja pravne stečevine EU jer u slučaju nepreuzimanja pravne stečevine u nacionalno zakonodavstvo protiv Republike Hrvatske pred sudom Europske unije može biti pokrenut postupak zbog povrede prava EU, a konačni ishod postupka pred sudom može dovesti do utvrđivanja novčane kazne zbog povrede prava Europske unije. Napominjem kako u kratkom razdoblju članstva u Europskoj uniji Hrvatska ima do sada najbolje rezultate u preuzimanju pravne stečevine EU u odnosu na ostale države članice, na što je ukazala i Europska komisija u pregledu stanja jedinstvenog tržišta iz srpnja 2014.godine. Važno je također istaknuti kako se kontinuiranim usklađivanjem nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije osigurava pravovremena i pravilna primjena preuzetog zakonodavstva što ima velik utjecaj na svakodnevni život u cjelini. Obzirom na ključnu i nezamjenjivu ulogu Hrvatskog sabora u raspravi o donošenju zakonskih prijedloga, predlaže se Hrvatskom saboru usvajanje ovog plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske sa pravnom stečevinom Europske unije. Gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, uvažene dame i gospodo, zahvaljujem na vašoj pažnji. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa i vama. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba nezavisnih zastupnika kolege Grubišić i Kajin. Nisu prisutni, gube pravo rasprave po ovoj točci. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Branko Bačić. **Bačić,

Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovani gospodine zamjeniče ministrice, poštovane kolegice i kolege. Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije je dokument kojega već niz godina Hrvatski sabor usvaja kako bi se hrvatsko zakonodavstvo uskladilo sa pravnom stečevinom Europske unije. Ove godine, kao što je zamjenik ministra već u svom uvodu rekao, Hrvatski sabor očekuje donošenje 64 zakona kojima se preuzima pravna stečevina Europske unije i u tom dijelu mi doista nemamo nikakvih primjedaba. Dapače, jasno je da će Hrvatski sabor postupiti po ovom Planu usklađivanja zakonodavstva i preuzeti sve one međuvremenu nastale na razini Europska komisije, a koje proizvode obvezu Republici Hrvatskoj da u naše zakonodavstvo implementira sve one nove direktive koje su u međuvremenu donesene na razini Europske komisije komisije i Europske unije. Hrvatski sabor u pravilu i kroz svoj rad usklađuje hrvatsko zakonodavstvo, no tada više Hrvatski parlament i mi kao saborski zastupnici imamo mogućnost kroz rad odbora pratiti donošenje europskih direktiva i kroz stajališta Vlade Republike Hrvatske u bitnom utjecati na pojedine direktive kako bi se na razini Europske provesti interes Republike Hrvatske, pogotovo u određenim djelatnostima i područjima koje su od bitnog značaja za Republiku Hrvatsku. Pa bih ja u tom smislu se osvrnuo na one zakone koji koji su u ovom trenutku vrlo važni za RH, a čija provedba u bitnome određuje i gospodarski položaj Hrvatske i kako danas, tako i u neposrednoj budućnosti. u ovom planu usklađivanja zakonodavstva RH sa pravnom stečevinom EU pod točkom 30. planirano je da ćemo u prvom kvartalu donijeti Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, a s tim u svezi vrlo je važno spomenuti i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša. No, prije nego što kažem nešto vezano za ove zakone i nepridržavanje Vlade RH zakonodavne regulative koju usvaja Hrvatski sabor ja bih htio reći da bi bilo dobro kada bi se uz plan usklađivanja zakonodavstva RH sa pravnom stečevinom EU kojim su propisani svi oni zakoni koje će ove godine donijeti Hrvatski sabor da bi proveo različite direktive koje su donesene na razini EU bilo bi dobro kada bi se uz ovaj plan iznijeli ili popisali i drugi dokumenti koje bi trebao donijeti Hrvatski sabor a koji proizlazi iz tih istih direktiva i koje jesu obveza RH da ih implementira u naše zakonodavstvo. Prije svega su to brojne strategije koje određuju i koje jesu podloga za kasniju izradu zakona. Prije svega tu mislim na Strategiju upravljanja morskim okolišem koja obveza proizlazi iz Direktive 2014/89 EU kojom se definira upravljanje morskim okolišem i obalnim područjima. Ta je strategija, prema toj direktivi predviđena, a prema Zakonu o zaštiti okoliša da se donese do rujna, kao i druge strategije koje proizlaze iz europskih direktiva bilo dobro da Vlada RH naznači da li će ih tijekom ove godine doista Hrvatski Hrvatski sabor raspraviti s obzirom da proizlaze kao što sam rekao iz europskih direktiva. Kada sam spomenuo Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, onda držim da je ovaj zakon ili zakašnjen ili je Vlada sa određenim aktivnostima ubrzala, jer mi se čini da ovaj zakon ako ga Hrvatski sabor usvoji kroz prvi kvartal praktično neće imati onaj utjecaj i značaj u hrvatskom zakonodavstvu i u hrvatskom gospodarstvu koji bi imao da smo ga raspravili i donijeli prije nego što je Vlada krenula u postupak raspisivanja natječaja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika. Naime, ne samo da je Vlada krenula u taj postupak prije donošenja ovog zakona koji bi u bitnom odredio postupanje RH, odnosno Vlade RH, Ministarstva gospodarstva i Agencije za ugljikovodike prije nego što je otvorena procedura raspisivanja javnog natječaja. Naime, Vlada je u taj postupak krenula prije nego što je napravila stratešku procjenu utjecaja na okoliš u okviru istraživanja i eksploatacije ugljikovodika. Ne samo, dakle da nije čekala donošenje ovog zakona, nego je u taj vrlo zahtjevan proces krenula i prije donošenja same strategije koju sam malo prije spomenuo. Nadalje, Hrvatski sabor je donio strategiju, izmjene i dopune Strategije prostornog uređenja RH 2013. godine. Nakon toga Vlada RH donijela je Program prostornog uređenja RH. Tom strategijom i tim programom je predviđeno da se na prostoru srednjeg i južnog Jadrana moguće je istraživati istraživati ugljikovodike i u tom smislu je omogućila Ministarstvu gospodarstva da u tu proceduru krene. Međutim, tom strategijom nije bila planirana eksploatacija ugljikovodika u Jadranu za što je Vlada i otvorila taj postupak s jedne strane, a s druge strane sve te radnje koje sada Vlada propisuje radi protuzakonito, jer ta istraživanja radi u teritorijalnom moru, a što ovaj Sabor Vladi nije omogućio. Prema tome, postupak koji se u ovom trenutku radi na razini Vlade RH, na razini Ministarstva gospodarstva, na razini Agencije za ugljikovodike gospodine zamjeniče ministra apsolutno je protivno strategiji koju je donio Hrvatski sabor, pa se može postavljati pitanje je li ovaj plan i program usklađivanja našeg zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU u kojoj je propisano što hrvatska Vlada može raditi ili izličan ili mi kao hrvatski zastupnici donosimo pojedine strategije, pojedine zakone a Vlada te iste zakone ne poštuje i za takvo postupanje nema sankcija u RH. Na taj način mi u Hrvatskoj demokratskoj zajednici svakako da ćemo prihvatiti ovaj plan i program usklađivanja zakonodavstva RH sa pravnom stečevinom EU, ali često puta ti zakoni koje proizvodi Hrvatski sabor, koji se usklađuju sa pravnom stečevinom EU, koji jesu naša obveza kao članice članice EU ostaju mrtvo slovo na papiru jer Vlada RH, resorna ministarstva, te iste dokumente koje mi ovdje usvajamo ne donosimo. Ne mislim da je to europsko ponašanje, na određen način vrijeđa i sve one saborske zastupnike, pa i Hrvatski sabor u cijelosti kada mi donosimo određene dokumente, donosimo strategije, donosimo zakone, a Vlada RH te zakone te zakone i te strategije apsolutno ne provodi. Ja sam vam već u nekoliko navrata rekao ukoliko bude postavljeno pitanje zakonitosti postupka koji se u ovom trenutku provodi pri Vladi RH neće li neće li RH doživjeti još jednu blamažu zbog toga što Vlada radi protuzakonito i to je jedan od najvećih projekata drugog desetljeća 21 stoljeća. Osim što radi nezakonito, ne provodi strategije i zakone koje je ovaj Sabor donio ja bar nisam a vjerujem ni nitko od nas niti hrvatska javnost nije znala postoji li uopće izrađena neka cost benefit analiza koja bi opravdala sve ovo što radi hrvatska Vlada kada je u pitanju daljnje istraživanje plina i nafte u Jadranskom moru. Hrvatska je u bitnome oslonjena na turizam, negdje oko 20% hrvatskog BDP-a dolazi od turizma, pitanje da li ovakvim jednim nezakonitim, nerazumnim postupcima Hrvatske Vlade donosimo u pitanje uopće razvoj Hrvatske a da ne govorim turizam, a da ne govorim život na hrvatskim otocima, da ne govorim život u obalnom dijelu Hrvatske, a u ostalom s obzirom na značaj hrvatskog turizma i za cijelu Hrvatsku. Pa stoga, evo gospodine zamjeniče iskoristio sam ovu prigodu da kažem da će klub HDZ-a podržati Plan usklađivanja zakonodavstva on je naša obaveza, mi smo dužni kao članice EU poštivati sve one odredbe koje se donose na razini Europske komisije EU, ali nije samo potrebno te zakone donijeti u Hrvatskom saboru, važno je da ih kao društvo, a prvenstveno Vlada Republike Hrvatske kao nositelj izvršne vlasti te iste zakone i poštuje i te iste dokumente koji se u Hrvatskom saboru donose a donose se na temelju dokumenata koje donosi Europska komisija i EU, dužni smo ih i poštivati. Ovakvo nepoštivanje temeljnih dokumenata Hrvatskog sabora ukazuje na to da Vlada ne poštuje sve ono što Hrvatski sabor donosi. držim da će takvim postupanjem i može bitnim tužbama i zaštitom zakonitosti i taj postupak koji je pompozno najavljivan doista učiniti blamažu hrvatskoj državi, ako Vlada

uvaženi kolega Bačić, vi ste ispravno ukazali na problem da nije dovoljno samo donijeti zakone koji onda imaju etiketu europskog zakona nego je daleko važnije kao i kod svih drugih zakona da ih se pridržavamo, poglavito da ih se Vlada pridržava koja bi se prva morala pridržavati svih zakona. No, čini mi se da je važno naglasiti još dvije stvari, jedno je i kod samog preuzimanje, dakle usklađivanja našeg zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU, voditi uvijek računa da se radi o Hrvatskoj i o tome da se ponekad to treba prilagoditi prilikama koje vladaju u Hrvatskoj. Što ne znači da treba odstupati od direktiva, ali uskladiti to sa realnom situacijom u Hrvatskoj. Druga važna stvar koje mislim da se mora naglasiti je da nažalost u zadnjih tri godine smo mi imali cijeli niz zakona koji su bili označeni kao P.Z.E. i to je bio izgovor Vladi da inzistira na hitnom postupku kod tih zakona a da se uopće ustvari nije radilo o usklađivanju sa pravnom stečevinom EU, odnosno da se našao jedan detalj koji je bio izgovor kako bi se neke druge stvari provukle kroz te zakone i po hitnom postupku pod firmom da se radi o usklađivanju sa europskom pravnom stečevinom progurale stvari koje zapravo uopće ne spadaju u to. Mislim da to treba jasno reći, ta praksa je pomalo počela jenjavati a nadam se da će i potpuno prestati jer to što se je zbivalo u prošlom razdoblju sasvim sigurno nije nikom služilo na čast. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Branko Bačić, odgovor na repliku. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Poštovani kolega Reiner, u pravu ste. Naime, pozicija RH danas kao članice EU u svakom slučaju je različita od one kada smo bili država koja je bila u postupku pregovora za pristupanje u punopravno članstvo u EU. Tada smo kao država pristupnica mogli samo provoditi ono što je na razini Europske komisije EU doneseno. Danas Hrvatska pa i Hrvatski sabor aktivno sudjeluje u donošenju svih relevantnih dokumenata koje kada se usvoje na razini EU postaju obveza i nas u Hrvatskom saboru da te dokumente implementiranom u hrvatski zakonodavni sustav. I upravo je odgovornost ove Hrvatske vlade da aktivno sudjeluje u svim tim dokumentima kako bi dokumenti koji se donose na razini EU mogli i u gospodarskom, u društvenom u svakom smislu pomoći budućem i razvoju RH. No, kao što ste i sami rekli implementacija tih dokumenata, direktiva koje se donose na razini EU ne mora nužno značiti hitnu provedbu u hrvatskom zakonodavstvu, pa zbog te hitne procedure često puta zakoni koje donosimo nisu dobri i onda ih vrlo brzo mijenjamo. A u pravu ste i kada govoriti da hitnost donošenje pojedinih zakona koji imaju oznaku P.Z.E. u Hrvatskom saboru traju jako puno, ponekad dobijemo na klupe zakon kojega bi trebali raspraviti po hitnom postupku, a dok dođe na dnevni red traje po nekoliko mjeseci čime doista ta hitnost i hitna procedura postaje …/Govornik se ne razumije./… i jasno ukazuje da ih nije trebalo donositi po hitnoj proceduri, već u jednoj normalnoj raspravi u Hrvatskom saboru. **Zgrebec, Dragica

Dakle DC, novi val reformisti i HDZ, 10,35.